Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, ще представя на Вашето внимание Проект за работата на Народното събрание за 19 – 21 февруари 2020 г. 2020 г. „1. Изслушване на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и министъра на вътрешните работи Младен Маринов на основание на чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно резултата от направеното изследване за коронавирус 2019 – nCoV в случая с украински гражданин и мерките, които са предприети в конкретния случай, както и как България се готви за такава епидемия. Вносител – Кръстина Таскова на 17 февруари 2020 г. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит. Вносител – Министерският съвет на 10 декември 2019 г., приет на първо гласуване на 29 януари 2020 г. 2020 г. 3. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването,

Вносители – Милен Михов и група народни представители на 18 септември 2019 г., приет на първо гласуване на 11 декември 2019 г. 2019 г. 5. Доклад за дейността на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информацията от електронната база данни на Националната агенция по приходите и Проект на Решение по доклада. Вносител – Временната анкетна комисия на 29 ноември 2019 г. – точка първа за четвъртък, 20 февруари 2020 г.“ Уважаеми колеги, на Председателския съвет беше решено да се разместят по вчерашната програма изборът на заместник-председател и на двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията – да стане първа точка за петък, а шеста

2020 г. 8. Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията от квотата на Народното събрание. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 12 декември 2019 г. – точка първа за петък, 21 февруари 2020 г. 9. Парламентарен контрол.“ Моля, режим на гласуване по така прочетения дневен ред.

Господин Шопов, заповядайте по начина на водене. Започнала съм да чета съобщенията, какво точно има с начина на водене, господин Шопов? Заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, въпросите по начина на водене са по-широки, отколкото конкретността по даден закон или дебат. Въпросите по начина на водене са относно ръководството на Народното събрание изобщо, особено тогава, когато ние – шест души от партия и на Председателски съвет не можем да изкажем наши мнения относно това ръководство. И днес, в деня на Апостола на свободата и на великия Васил Левски, трябва да си кажем някои кривици.

от 11 февруари до 18 февруари 2020 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Вносител – Ивелина Василева Евгения Ангелова. Разпределен е на Водещата комисия по бюджет и финанси, на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по правни въпроси. Отчет за дейността на Икономическия социален съвет за 2019 г. Вносител – Икономическият и социален съвет. Разпределен е на Комисията по труда и социалната и демографска политика. Законопроект за допълнение на Закона за устройство на територията. Вносител – Юлиан Ангелов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Десислав Чуколов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносител – Даниела Дариткова и група народни представители. Разпределен е на Комисията по околна среда и водите. Проект на Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание. Вносител – Комисията по здравеопазване. Доклад относно изслушване на кандидатите за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията от квотата на Народното събрание.

от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България уведомява Народното събрание, че със Заповед е разрешил военнотранспортен самолет от състава на Военновъздушните сили да изпълни полети до летище Задар Хърватия на 16 септември 2020 г. и на 6 март 2020 г., като са определени и резервни дни. Полетите ще се изпълняват с цел транспорт на военнослужещи за участие в курс в Тренировъчния център Тренировъчния център на Многонационална програма за подготовка на авиацията за специални операции в авиобаза „Земуник“ – Задар, Хърватия. В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 13 февруари 2020 г. с вх. № 003-09-17 и е предоставено на Комисията по отбрана.

за развитие на учението през целия живот в България“. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е предоставен на Комисията по образованието и науката, Комисията по труда, социалната и демографска политика, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Уважаеми колеги, моля да заемете местата си!

пример за безкористно служене на народа, символ на стремежа към свобода и независимост. Левски е нашият апостол и водач, светец и революционер, нашето основание като народ за самочувствие и гордост. Той ни научи да живеем достойно, да вярваме в своите сили, да бъдем единни в името на България. Днес сме длъжни да си припомним думите му: „За Отечеството работим, байо. Кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се поправим. И все заедно да вървим, ако ще бъдем хора.“ Нека помним посланията му и преоткриваме ценностите, които той ни завеща. Защото Левски е нашият идеал и нашата съвест, нашето мерило за отдаденост на своя народ и за вярност към свободата и демокрацията.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

действа контролът върху електронните винетки и върху тол системата. За съжаление, от година и нещо има тържествени обещания от страна на премиера, от страна на министър Аврамова, че софиянци, които ползват тази мрежа и живеят около София – а това са десетки хиляди хора, на които личният лекар, госпожо Дариткова, им е в София, на които детската градина на детето е в София, училището е в София, те работят в София – и те са изключително притеснени, защото от няколко дни не е ясно дали ги глобяват, дали не ги глобяват! А това е

да поканите министър Аврамова, защото явно от тези преговори, които се водят между Столична община и Агенция „Пътна инфраструктура“ няма никакъв резултат, да обясни от тази висока трибуна какво да правят хората!

за някои зулуми, които са направени там, така че поканете я да обясни пред народните представители ще има ли решение на този проблем, какъв и кога. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Генов. Ще се свържа с госпожа Аврамова да даде необходимата информация. Заповядайте, госпожо Захариева, за декларация от името на парламентарната група на ГЕРБ. ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Отново почитаме паметта на Васил Левски и святото му дело. Преди 147 години България се прости с най-великия си син. И днес всеки един от нас пази в сърцето си място за този необикновен българин. Левски е този, който с чиста съвест можем да наречем „българска национална икона“, Апостолът на свободата, който жертва всичко лично в името на идеала да бъдем свободни. За Левски е изписано много и се говори трудно, защото едва ли българската история има друга личност толкова възвишена и безкористна, а подвигът му е толкова велик за нашите мащаби, че ще отеква в съвестта и паметта на идните поколения за години, десетилетия и векове напред. Мнозина оставят цветя на паметника му, други си спомнят заветите му. Наивно ли звучи днес мечтата на Левски за чиста и свята Република? Наивно ли е да смятаме, че днешният век е век на свободата или: „Който не е чист – убивам го“, и: „Работа трябва! Работа!“ Точно днес идеалите на Васил Левски са по-актуални отвсякога и точно днес всички ние в тази зала трябва да знаем, че всичко се състои в нашите задружни усилия. Днес повече отвсякога имаме нужда от Левски, защото той е истинският и непреходен обединител на нацията, българската национална икона, недокосната и неопетнена от политически амбиции и партийни пристрастия. Да, ние сме различни по своите усещания и желания в живота, но Левски е този, който продължава да ни кара да се чувстваме горди, че малката ни Родина е отгледала такъв герой! Днес е денят, с който да си припомним неговата мечта – всички граждани и народности да живеят свободно и в равноправие! Нека днес се изправим заедно в името на националното съгласие, единението на нацията и стабилността ни като държава с европейско бъдеще и самочувствие! В книгата си „Апостолът на свободата“ Мерсия Макдермот го нарича „най-скъпото съкровище на България“ и пише: „За мен Левски не е личност, позната от ранните ми години, а внезапно откровение, ослепяваща светлина, която изведнъж озари живота ми. Няма историк, който да открие и най-малкия факт, от който да потъмнее светлият образ на легендарния Апостол на свободата. историческият Левски е още по-велик, още по-достоен за възхищение, отколкото онзи Левски, който познаваме от легендите. Един народ е богат преди всичко със своите синове, а народът, който е родил Левски, трябва да се счита за един от най-богатите в света“. Уважаеми колеги, избрани сме да браним ценностите на демокрацията и да отстояваме достиженията на съвременния парламентаризъм.

Уважаема госпожо Председател, поздравявам Ви за словото, с което почетохте годишнината от обесването на Васил Левски и колежката за прочетената декларация. Призовавам повече декларации за Васил Левски, ако има възможност, да не се четат и да се обединим около тези, които бяха прочетени, тъй като тенденцията не е приятна всяка парламентарна група да има декларация за Васил Левски. Благодаря за вниманието. относно резултата от направеното изследване за коронавирус 2019 – nCoV в случая с украински гражданин и мерките, които са предприети в конкретния случай, както и как България се готви за такава епидемия.

Действително поводът, по който исках това изслушване, беше настаненият за наблюдение украински гражданин със съмнения за коронавирус. Още в началото искам да Ви ако не сте наясно, съответно да успокоим всички мои съграждани от Стара Загора, че пробата излезе и тя е отрицателна, тоест целта на изслушването в никакъв случай не е да се създаде паника или суматоха сред населението. За съжаление, този случай даде повод на много старозагорци

на вътрешните работи какви превантивни мерки се предприемат по отношение ограничаване навлизането на този вирус. Знам, че много от Вас ще кажат, че в момента ситуация няма и всички ние трябва да сме щастливи от това. Но смятам, Но смятам, че сега е моментът, след като Стара Загора се срещна за 24 часа със страха от евентуалната ситуация на наличие на коронавирус в България, и именно в Стара Загора, да разясним на гражданите на България какво предприема Министерството, тъй като дори и да не говорим за тази страшна световна епидемия тук, в Народното събрание, или в Република българските граждани са достатъчно отговорни и сами се опитват да достигнат до различни, спуснати от други държави, превантивни мерки и да ги предприемат. Аз смятам, че именно отговорните ресорни министри на Република България трябва да дадат тази информация на българските граждани. Знаете, че сме заливани ежедневно с огромен информационен поток. Знаете, че Световната здравна организация обяви като заплаха този вирус и колкото и да ни се иска да смятаме, че той е там, някъде там – далече в Китай, не е така. Знаете, че вече има може би повече от девет – господин Министър, най-вероятно Вие ще съобщите – държави в Европа, в които коронавирусът вече е факт.

защитата, която може да осигури спирането за навлизането на коронавируса в България, но възниква въпросът: след като има такива граждани, които влизат от Китай на територията на България, те поставят ли се под наблюдение, независимо дали проявяват симптоми или не на коронавирус, каквито са препоръките на Действително в момента си взехме глътка въздух, защото пробата на този украински гражданин е отрицателна, но още днес беше съобщено, че във Велико Търново има двама български граждани под наблюдение. Смятам, че единственият начин, по който можем да потушим, ако мога да кажа, напрежението, или по-скоро притеснението и опасението, тях няма как да ги няма, няма как да ги спрем, защото все пак говорим за епидемия от световен мащаб, това е само и единствено, ако Вие споделите пред обществото какво точно се случва наистина в България и какви са мерките, които се предприемат. Както казах, в хода на процедурата ще задам и конкретните си въпроси. Благодаря Ви, уважаема госпожо Таскова. Уважаеми господа министри, първо господин Ананиев в рамките на десет минути да ни запознае с информацията по изслушване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Таскова! Касае се за мъж на 40 години, украински гражданин, живеещ постоянно в Стара Загора, музикант, саксофонист, здравно неосигурен, без общопрактикуващ лекар. На 4 февруари 2020 г. се завръща в България след няколкомесечен престой в Китай, град Гуанджоу, провинция Гуандун. Пристига на летище София с полет на „Аерофлот“ от летище Москва, Шереметиево. Поради липсата на каквито и да е симптоми остава на домашна карантина в жилището си – апартамент в Стара Загора. На 14 февруари 2020 г. привечер при установяване на еднократно повишаване на телесната температура от 39 градуса, заради което на 15 февруари е хоспитализиран в Инфекциозната клиника на болницата в Стара Загора. По време на хоспитализацията е превозен и придружен от служител на РЗИ в Националния център за заразни и паразитни болести. Резултатът от изследването е отрицателен, както каза госпожа Таскова, на коронавирус 2019. По време на престоя в болницата няма температура или каквито и да е признаци на заболяване. Има краткотраен контакт само с братовчед си, също украински гражданин, работещ в Стара Загора. На 18 февруари, тоест вчера, завърши срокът на 14-дневната карантина. Сега за мерките, което е по-важно. Веднага след като здравните власти в град Ухан, провинция Хубей, Китай, обявиха, че има взрив от случаи на пневмония с неясна етиология, Министерството на здравеопазването предприе незабавни действия по прилагането на превантивни мерки, насочени както към здравните власти и лечебните заведения у нас, така и към обществото като цяло. Същите целят ограничаване на разпространението и ранното откриване на новия коронавирус 2019 и са съобразени с препоръките на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията в Стокхолм. С моя заповед веднага е сформирана междуведомствена оперативна работна група с представители на всички компетентни институции и организации. Нейната задача е да координира дейностите по осигуряване на ефективна подготовка за реакция в случай на внос и недопускане на разпространението на коронавирус 2019 в Република България, да следи, обсъжда обсъжда и предприема действия, съгласно актуалната информация за заболяването, постъпваща от Световната здравна организация, Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и Европейската комисия, както и да прави предложения, свързани с оперативната организация за ранно откриване, хоспитализация, диагностика и лечение на случаите, издирване на контактни лица и организиране на противоепидемични мерки за недопускане разпространението на заболяването в страната. Във връзка с взетите решения от проведените заседания са изготвени и изпратени писма до всички регионални здравни инспекции. По този начин лечебните заведения са информирани относно епидемичната ситуация, необходимостта от провеждане на насочена епидемиологична анамнеза при пациенти с треска и остри респираторни заболявания или пневмония. Това важи за лицата, пристигащи от засегнати територии. В писмата са дадени указания за провеждане на адекватно лабораторно изследване при заболели с остри респираторни заболявания, завърнали се от Китай. За превенция на заразяването с коронавирус 2019 на инспекторите от Граничния здравен контрол и медицинските специалисти в определените за лечение по случая с коронавирус 2019 болнични заведения Министерството на здравеопазването е предприело действия за осигуряване на лични предпазни средства, мобилни дезинфекционни апарати съгласно препоръките на световните и европейските институции. До момента от осигурените по Програма „Подобряване на устойчивостта“ на Националната програма по туберкулоза респиратори 2600 броя са преразпределени в Столично РЗИ, РЗИ – Варна, Пловдив и Бургас. За целите на надзора на инфекции, причинени от коронавирус 2019, чрез регионалните здравни инспекции на медицинските специалисти в страната са предоставени дефиниции за случаи на коронавирус 2019 и форма за съобщаване на данни за заболели. Изготвени са и препоръки за лица, пътуващи от и до Китай, препоръки за медицинския персонал по отношение на превенция и контрол, провеждане на лабораторни изследвания, насоки за наблюдение при лица, които са имали контакт със случай на коронавирус 2019. Същите са публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, съответно в две отделни секции – за граждани и за медицински специалисти. При необходимост тази информация се актуализира ежедневно. По искане на Министерството на външните работи има изпратена информация с препоръки за предпазване на служителите при изпълнение на професионалните им задължения. Със заповед е разпореден начинът за регистрация, съобщаване и отчет на случаите на коронавирус 2019, редът за хоспитализация и карантина на лица със или без оплаквания, завърнали се от Китай, и провеждането на лабораторната диагностика. Определени са лечебни заведения за хоспитализация на лица, отговарящи на дефиницията за случаи, както и лабораториите, в които да се провежда диагностика. Изготвен е алгоритъм за действие спрямо лица, пристигащи от континентален Китай, в съответствие с действащата в Европейския съюз дефиниция на случаите коронавирус 2019. До момента в националната референтна лаборатория по грип и остри респираторни заболявания са изследвани проби от 23 лица, завърнали се от Азия. Всичките са с отрицателен резултат. За провеждането на засилен граничен здравен контрол са разкрити и временни здравни звена на граничните контролно-пропускателни пунктове на летище София – Терминал 1, летище Варна, летище Бургас и летище Пловдив. Продължава работата и на постоянното звено за граничен здравен контрол на летище София – Терминал 2. Въведено е дистанционно термометриране на пристигащите пътници чрез термокамери, както и 24-часово наблюдение от служителите на регионалните здравни инспекции. Лица с повишена телесна температура се изолират, снема им се епидемиологичната анамнеза и при данни за престой в Китай се насочват за хоспитализация. За лица без клинични оплаквания е разработен формуляр за събиране на данни с цел проследяване. За информиране на пътуващите до и от Китай са изготвени препоръки, които със съдействието на летищните оператори следва да са поставени на видни места на летище София, летище Варна, летище Бургас и летище Пловдив. Предоставени са указания от РЗИ – Варна, РЗИ – Бургас, пристанище Варна и пристанище Бургас относно организирането и провеждането на граничен здравен контрол на граничните пунктове, разположени на пристанища. Указанията включват извършване на физическа проверка на кораб, идващ от област с установено предаване на коронавирус 2019, както и термометриране на екипажа и пътниците. При съмнение заболялото лице се транспортира до лечебно заведение, а контактните лица остават под карантина на плавателния съд. Забранява се достъпът на външни лица до кораба. Указано е здравните власти да информират екипажа и пътниците с препоръките, които следва да се спазват с цел превенция от заболяването. За информиране на обществеността са изготвени и публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на РЗИ препоръки за лица, пътуващи до и от Китай, както и отговори на най-често задаваните въпроси. Ежедневно се публикува актуална информация за броя на регистрираните случаи на коронавирус 2019 както на територията на Европейския съюз и Европа, така и в света въз основа на официалните данни на Световната здравна организация, Европейския център за превенция и контрол на заболяванията в Стокхолм. Към 18 февруари са регистрирани 47 случая на коронавирус 2019 в Европа, разпределени по държави, както следва: в Германия – 16, Франция – 12, Великобритания – 9, Италия – 3, Испания – 2, Русия –

здравеопазването отвори информационна телефонна линия, на която граждани и организации могат да задават своите въпроси, свързани с коронавирус 2019. Всеки може да получи информация относно симптомите на коронавируса, мерките, които следва да бъдат предприети при пътуване до държавите с регистрирани случаи, при работа със стоки, пристигащи от Китай, и други. на Китайската народна република в България е проведена среща с представители на Министерството на здравеопазването за запознаване с епидемичната обстановка и предприетите мерки за ограничаване на случаите от правителството на Китай и за отправените препоръки спрямо китайските граждани, пътуващи до България от Китай. Осъществена бе и среща с представители на китайската общност в страната по отношение на прилаганите превантивни мерки спрямо пристигащите китайски граждани в страната, включително и поставянето под домашна карантина. На 13 февруари 2020 г. в Брюксел – Белгия, се проведе извънредно заседание на Съвета на здравните министри, на което беше обсъдена епидемичната ситуация от коронавирус 2019 и всяка държава членка представи предприетите на национално ниво мерки. Мерките, предприети до момента от Република България, с които вече Ви запознах, бяха високо оценени от колегите от Предвид риска от разпространение на коронавирус 2019 на територията на Европейския съюз, Министерството на здравеопазването поддържа и тясна координация с Европейския съюз, Европейската комисия чрез Комитета по здравна сигурност и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията в Стокхолм. Това се случва чрез аудиосрещи и конференции, на които се обсъждат актуални теми, съобразени с актуалната обстановка, свързани с разпространението на коронавирус 2019. В заключение Ви информирам, че Министерството на здравеопазването следи с повишено внимание развитието на епидемичната обстановка от коронавирус 2019 и като държава – членка на Европейския съюз, стриктно се придържа и прилага своевременно изготвените от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията

Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми господин Министър на здравеопазването, уважаеми дами и господа народни представители! Част от информацията ще се повтори с тази, която даде министърът на здравеопазването. На 16 февруари 2020 г. в Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Стара Загора, е получена информация от директора на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Стоян Киркович“, че за лечение в болничното заведение е постъпил 40-годишен мъж с украинско гражданство и постоянно местожителство в град Стара Загора със съмнение за коронавирус 2019. Болният е настанен в изолатор. Служители на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, са извършили проверка на адреса по местоживеене, от която е установено, че няма близки и роднини и не е контактувал със съседите си. От изпратените незабавно проби в референтната лаборатория в град София е установено, че резултатите за коронавирус 2019 са отрицателни. Пациентът е дехоспитализиран от лечебното заведение на 17 февруари 2020 г. в 14,00 ч. По данни на директора на заведението лицето не създава риск за околните и лицата, с които е било в контакт. Във връзка с епидемичната ситуация от остър респираторен синдром, свързан с появата на коронавирус 2019, със заповед на министъра на здравеопазването е създадена оперативна работна група за координиране на дейностите на компетентните ведомства за осигуряване на ефективна подготовка за реакция в случаи на внос и недопускане разпространение на заразата в Република България. От страна на Министерството на вътрешните работи в нея са включени представители на Главна дирекция „Гранична полиция“ и на Медицинския институт на МВР. Определени са три болнични заведения, в които ще се лекуват всички случаи на болни с коронавирус инфекции над 18-годишна възраст:

Киров“ към Медицинска академия – град София. От страна на Медицинския институт на МВР са изпратени всички методични указания, изготвени от Министерството на здравеопазването, Националния център по заразни и паразитни болести и Столичната регионална здравна инспекция, до всички структури на Министерството на вътрешните работи. Тъй като епидемичната ситуация е динамична и се променя непрекъснато, всяка нова актуална информация, която получаваме ежедневно, незабавно се свежда до знанието на всички служители от структурите на МВР по електронен път. по електронен път. В структурите на Министерството непрекъснато се осъществява методичен контрол по спазване на стандартните предпазни мерки с цел превенция на служителите на Министерството на вътрешните работи. От Медицинския институт на МВР са осигурени 6200 броя маски, както и 6200 броя ръкавици за служителите на Главна дирекция „Гранична полиция“, отдел „Български документи за самоличност“ към СДВР, отдел „Миграция“ към СДВР, както и специален дом за временно настаняване на чужденци в град София към дирекция „Миграция“. Всички служители на Главна дирекция „Национална полиция“ са запознати с медицинските препоръки, както и с посочените от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията основни въпроси и отговори, касаещи произхода, разпространението и превенцията на новия коронавирус 2019. Мерките за ограничаване разпространението на коронавирус 2019 на граничните контролно-пропускателни пунктове на международните летища се изпълняват в тясно взаимодействие между органите между органите за граничен държавен здравен контрол към Министерството на здравеопазването, граничните полицейски служители и летищните оператори. Взаимодействието между органите на Главна дирекция „Гранична здравни инспекции се осъществява в съответствие с чл. 22, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове. При изпълнение на задачите им, посочени в чл. 16 и чл. 18 от същата, съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредбата интервюто с пътниците в рамките на проучване на случаи на заболели от заразни болести при пътувания в засегнати зони – данни за маршрута при пътуването в тези зони; разпореждането за извършване на необходимите медицински прегледи и изследвания за всеки конкретен случай; поставянето под медицинско наблюдение лица, за които има съмнение, че са заразени, изолирани или насочвани за изолация, и лечението на засегнатите лица се извършват от здравните инспектори на граничните пунктове. Практическите действия на служителите на Гранична полиция на ГКПП са свързани с идентифициране на пътници, пристигащи от рискови дестинации с високи нива на разпространение на коронавирус, и своевременно уведомяване на дежурните инспектори от РЗИ на международните летища. Граничните полицаи оказват съдействие на здравните инспектори и при локализиране в зоните за пристигане на летищата на лица, за които чрез специализираната техника за термичен скрининг – термокамери, на Министерството на здравеопазването е установена повишена телесна температура. полиция“, които извършват гранични проверки и охрана в зоните на международните летища, са информирани за типичните признаци и симптоми на заболяването, за държавите и районите с висока концентрация на заболели, както и с основните мерки за превенция. Всички гранични полицейски служители са обезпечени с необходимите предпазни средства. Оставаме в постоянен контакт с Министерството на здравеопазването и всички институции, които

въпросите да бъдат задавани – ще минем първи кръг въпроси от всички парламентарни групи към министър Ананиев, след това ще минем и първи кръг въпроси към министър Маринов, а след това – към втория кръг въпроси. Първи – от парламентарната група на ГЕРБ няма да задават въпрос. Парламентарната група на „БСП за България“. Заповядайте, господин Йорданов – към министър Ананиев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Спорен е въпросът дали в тази зала трябва да дискутираме този проблем. Причината е, че България не е толкова млада държава и от над 50 години ние имаме ефективна програма за противодействие на този вид заболявания – онова, което двамата министри ни представиха преди малко. Те просто следват това, което Държавната санитарна инспекция предписва в подобни случаи. Все пак, като нов вид заболяване, нов вид инфекция в световен мащаб, има някои въпроси, които отличават епидемията на коронавирус 2019 от тези, които са били досега. Във връзка с това ще бъдат моите въпроси към министъра на здравеопазването господин Ананиев. Първо, един въпрос, който може да Ви се стори маловажен, но почти от три седмици България е обект на търсене търсене на предпазни маски. От китайска страна се търсят огромни количества: 10 –12 милиона. В резултат на всичко това и вероятния износ, в България обикновената лицева предпазна маска става нещо, което е дефицитно. По становище на представители на здравната мрежа осигуряването ѝ за медицинския персонал става все по-трудно и по-трудно. Затова моят въпрос във връзка с превенцията на епидемията от коронавирус 2019 е: дали не е време временно да се преустанови износът на маски от страната до установяване на прогнозното необходимо количество и то да бъде разрешено след осигуряването на това количество и съответното оставяне в Република Буквално вчера, господин Ананиев, инкубационният период на заболяването от коронавирус 2019 е увеличен на 24 дни. Това поставя редица въпроси, защото проследяването на застрашените контингенти вече трябва да се осъществи в период от четири седмици, което е свързано с много битовизъм. Моят въпрос към Вас е: освен тези указания, които Вие много добре представихте, към колегите от здравната мрежа как ще осигурим 24-дневно наблюдение на застрашените контингенти? Още повече се касае за хора не само от Китай, които са пребивавали в Китай, а вече в контакт с вирусоносители, които са от другите страни в Европа, а и не само в Европа.

необходимите маски, ръкавици, шапки, престилки, облекло и така нататък, свързани с обезопасяване както на българските медици, така и на хората, хората, за които имаме съмнение, са осигурени в рамките на двумесечен период. В същото време сме направили заявки към производителите да ни доставят допълнителни количества след изтичане на този период, тъй като, по лично мое убеждение, и не само мое – така смятат и европейските, и световните здравни организации,

тези помощни и предпазни материали, в рамките на няколко дни ще изградят завод, който ще възстанови производството на такива маски, което ще даде възможност да осигурим за по-продължителен период от време и българските граждани, които имат нужда от това, и българските медици, които помагат и лекуват хората, за които има съмнение от новия коронавирус.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри! За мен смисълът от това изслушване днес е да получим отговор на въпроса: има ли обстоятелства, които са притеснителни по повод разпространението на така наречения коронавирус в България, и дали са адекватни мерките на властите, които трябва да наблюдават ситуацията? Уважаеми колеги, искам да направим малка ретроспекция, и трябва да Ви кажа, че връщайки се десет години назад, трябва да си спомним, че всъщност подобни обстоятелства винаги са се случвали. Преди десетина години ситуацията беше свързана с притеснение по отношение разпространението на така наречения птичи грип. Тук, в Народното събрание, по спешност се правиха кръгли маси, конференции в зала Изток, в зала Запад и всъщност това, което казаха специалистите тогава, въпреки паниката, е, че пситакоза е имало винаги. Диагностичните методи обаче се усъвършенстват и може да се хване един взрив например от такъв вирус. Само да припомня, че в 2009 г., 2010 г. актуална беше темата за така наречения свински грип. Един министър си отиде, независимо че тогава по отношение на свинския грип имаше ваксина. Той поръча тези ваксини, но впоследствие се наложи да подаде оставка, понесе отговорност. Съдът го оневини! Въпреки всичко паниката, медийното отразяване беше тръгнало в посока, че има извънреден проблем. Днес сме в ситуация, в която не само България, не само Европа, целият свят се притеснява от това, което се случва с разпространението на коронавируса. За мен същественият въпрос и отговор днес е дали здравните власти, както и всички власти, трябва трябва да уважим днес присъствието и на вътрешния министър. Съжалявам, господин Министър, че вместо да се занимавате с другите си важни оперативни дела днес сте тук. Важно е! Важно е, защото трябва да успокоим обществеността. Моят въпрос е: здравните власти правят ли всичко възможно, включили ли са всички епидемиолози, инфекционисти в страната по отношение на анализа на ситуацията и взимането на адекватни мерки във връзка с тази ситуация? Обективен факт е, че има достатъчно диагностични методи, с които може да се постави диагнозата. Всички обаче очакваме да се намери технологично решение по отношение на лечението, както и на ваксината по отношение на този тип вируси. Да, щамовете, които циркулират периодично, поставят на изпитания индустрията, медицинските власти, медицинските специалисти и хората, но те просто са предизвикателство, което съвременната наука може да преодолее. Мисля, че няма място за паника, но да се възползваме от предложеното изслушване, за да чуем все пак

министър Ананиев. може да бъдете убедена, че всички необходими мерки, които трябва да предприемат българските власти – и здравните, и останалите, които се грижат за осигуряване на ситуации за недопускане навлизането на коронавирус 2019 и съответно, ако се получи такъв случай, всички необходими здравни мерки са осигурени. Искам да Ви кажа, че много приятно впечатление направи моето изказване на Съвета на министрите в Брюксел, на който разказах за мерките, които сме предприели – споменах ги преди малко. Най-интересното беше, че там се коментираше дали да се предприемат мерки, които българските здравни власти вече ги

че сме въвели мерки, които редица държави в Европейския съюз още не са ги въвели. Това, което направихме с термокамерите – там се дискутираше какъв е ефектът от тях, дали трябва да се въведе телефон за връзка, какъвто ние сме въвели? Мисля, че това, което е възможно да се направи на този етап, ние сме го направили. Безспорно това е заболяване, което е възможно да влезе и на територията на България, както влиза на територията на редица развити европейски държави.

От групата на „Обединени патриоти“ – заповядайте, господин Симеонов, да зададете първия си въпрос към министър Ананиев.

в съседни страни. Този въпрос ние поставихме в специална декларация. Аргументите са ясни, въпреки че има тенденция за успокояване на общественото мнение в световен мащаб – уж била ограничена, едва ли не вече овладяна тази епидемия. В крайна сметка всеки ден си отиват по над 100 човека и още 2400 заболяват. Най-голямата врата към Азия в близост с България е летище Истанбул. Естествено, Република Турция осъществява много мащабни транспортни връзки с Азия и конкретно с Китай. Нашият въпрос е следният: каква е готовността на България в случай на констатиране и потвърждаване на случаи на коронавирус, тъй като, доколкото имам информация, 12-те случая в Турция не са потвърдени? Ако знаете, отговорете ми и на този

Министерството на вътрешните работи да откриете пунктове за контрол на температурата и съответно предвидили ли сте изолационни помещения в трите КПП-та, които ни свързват с Република Турция? С други думи, въпросът ми е: за колко часа може да се организира контрол над влизащите пътници и туристи? Естествено, не става въпрос – в случая конкретно питам за Турция, но има ли готовност такива модулни екипи да са подготвени, да са на стендбай, да са в очакване, ако се наложи примерно да бъдат пратени на Дунав мост или някъде другаде в случай на поява на такива вируси в съседна държава? Това е изключително важен въпрос и цялата отговорност е върху Вас двамата. Искам да знам мислили ли сте, подготвени ли сте за това? Благодаря, уважаеми господин Симеонов. Господин министър Ананиев, заповядайте за отговор. МИНИСТЪР Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Симеонов, първо, искам категорично да кажа, че на територията на Балканите няма регистрирани случаи на носител на коронавирус 2019. 2019. В медиите и в някои изказвания се появиха и такива случаи. На второ място, искам да кажа, че нашите регионални здравни инспекции, които са на територията на гранично-пропускателните пунктове на България със съседните ни държави, непрекъснато поддържат връзка със здравните власти

тестовете показват дали има, или няма, така че сме в непрекъсната връзка. Естествено, указанията, за които говорих в моето първоначално изказване, мисля, че категорично заявих, на всички РЗИ са им дадени указания как да реагират. Това означава и районните здравни инспекции, които са по граничните райони, където има контролно-пропускателни пунктове, така че те могат веднага да реагират с възможности да се приложат

здравните власти, със съответните линейки към съответното лечебно заведение, което е подготвено да извърши всички необходими медицински изследвания за доказване на наличието на този коронавирус, мисля, че сме създали организацията, за която Вие говорите. Благодаря.

ситуацията за достатъчно необходима и въпросът като обществено значим, за да го дискутираме, защото само едни правилни и навременни мерки наистина могат да ограничат навлизането на този страшен вирус в България.

повече информация и потвърждавате, че такъв случай няма. Мисля, че дори това да знаем – че в съседите няма коронавирус, също ще успокои българските граждани. Моят Моят въпрос към Вас е: планирате ли изпращане на пробите дори отрицателни от различни граждани в България, които са под наблюдение, в референтни лаборатории референтни лаборатории в Европа, или не считате, че това е нужно на този етап, тъй като, доколкото съм запозната, Световната здравна организация препоръчва и това? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Таскова. Господин Министър, заповядайте.

потвърждавам още веднъж, че както в Република Македония, така и във всички балкански държави няма установен случай на носител на новия коронавирус. съм, че не е необходимо да изпращаме съответните кръвни проби в референтни европейски лаборатории, тъй като нашата Национална референтна лаборатория е европейско и световно равнище и ние работим с тестовете за установяване наличието на коронавирус 2019 – такива, каквито се използват във всички европейски и други световни държави. Така че те са изключително точни и няма никакво място за съмнение, че резултатът, който отчитат, не е верен. Нашата Национална референтна лаборатория има целия си капацитет, който е необходим, за да

първия кръг от въпроси към министър Маринов. От парламентарната група на ГЕРБ ще има ли въпрос? Няма. От парламентарната група на „БСП за България“? Господин Йорданов, изчакайте за момент. Господин Данчев има процедура. ДИМИТЪР Ви, госпожо Председател. Позволете ми отново да се обърна към Вас: не знам дали разбрахте това, което каза господин Манол Генов в обръщението си към Вас в предишна процедура, в началото на днешното заседание,

Тези хора работят в София и затова въпросът и молбата, които той отправи към Вас: да повикате, да се обърнете към госпожа Аврамова като министър на регионалното развитие, да дойде и да даде информация какво се е случило през последната една година? Какво толкова е анализирано, че сега сега отново се поставя въпросът дали тези хора наистина са софиянци или не и трябва ли да плащат винетна такса или не, за да идват до столицата?

потокът от китайски граждани, напускащи Китай, които пристигат при свои роднини в България. По наши сведения по този начин общността на китайците, които трайно пребивават в България, се увеличава значително. значително. Първата част от моя въпрос е: имате ли данни за увеличаване на китайската общност на пристигащите китайци в Република България? Уважаеми господин Министър, за случаи с коронавирус 2019 се съобщава от почти всички географски региони в света. На мен ми се губи само Африка, но тя е малко по-особен контингент. Мислите ли и имате ли подготовка за въвеждане на един все по обхватен контрол на различните лица – граждани, пристигащи в България от различни страни,

увеличения брой на пристигащи китайски граждани ние следим и сме направили този анализ. Може би имате предвид китайските граждани, които имат статут на постоянно или временно пребиваващи в страната, но които са били в Китай, във връзка с китайската Нова година? Да, Да, имаме статистиката, имаме хората, които пътуват, направили сме съответната координация с Министерството на здравеопазването. Всеки от тях минава през съответния контрол и се прилагат съответните процедури в зависимост от това какво е неговото здравословно състояние. До момента нямаме констатирани проблеми, но искам да не слагаме марка на китайските граждани, защото има има опасност българското общество да започне да гледа на тях като елемент на заплаха и затова не го споменавам. Не бива фокусът да се слага само върху китайските граждани. Ще мина директно и към отговора на втората част от въпроса. Министерството на вътрешните работи има възможност да прави анализ на пътуващите, така че да разберем от коя дестинация пристигат на летищата и съответно всички държави, в които има констатиран коронавирус, попадат в категорията лица, които минават през такава проверка. Това е организирано и се изпълнява. Аз получавам ежедневна информация за проверените лица, така че мога да Ви уверя, че към момента в отговор на ситуацията са предприети и съответните мерки, но не бива да прекаляваме и с паниката, тъй като не е това целта. Целта е да сме ефективни. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Маринов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Тъй като в началото на Вашия отговор и обосновка по самото изслушване в залата беше изключително шумно и там от ВОЛЯ, честно казано, не успяхме да чуем всичко, което ни казахте, затова ще си позволя отново да задам конкретен въпрос по отношение на мярката, предприета от Министерството на здравеопазването, да се подлагат

след като се подложат под домашна карантина, осъществява ли се някакъв контрол от органите на Министерството на вътрешните работи, или разчитаме изцяло на отговорното поведение и добросъвестното отношение на самите граждани, поставени под карантина, тъй като става ясно, че в други държави се подлагат под наблюдение в болнични заведения, а не под домашна карантина? (Реплика от народния

но създадената организация е такава, че съобразно случая се налагат и съответните мерки. Там, където има констатирана повишена температура, естествено, лицето се настанява в едно от тези три лечебни заведения, а ако е под 18 години, в това, което е посочено в предишното изказване. По отношение на контрола на домашната карантина, говорихме с господин Ананиев, това се контролира от здравните власти, от съответните джипита и, естествено, от самите граждани, защото това е по отношение на тяхната и на техните близки сигурност.

Няма да има. От „Обединените патриоти“? Заповядайте, господин Поповски. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми министър Ананиев, моят въпрос към Вас е с две подточки: каква е готовността на инфекциозните отделения в областните болници, които са държавни и които могат да поемат евентуално суспектните пациенти? Кои са референтните лаборатории в България освен Националния институт по заразни и паразитни болести? Третият също важен въпрос е: за колко време се реализира самото изследване, което показва дали

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Уважаеми доктор Поповски, на всички инфекциозни отделения са дадени указания и са приведени в съответствие, така че веднага да могат да реагират при появил се случай на коронавирус 2019. Що се отнася до това дали има друга референтна лаборатория в България – не. Това е Националната референтна лаборатория и там се изпращат абсолютно всички проби за изследване. На третия Ви въпрос – между два и три часа са необходими, за да се установи наличието или неналичието на вируса. Искам само да допълня отговора на министър Маринов преди малко. Разбрахме се, че когато човек има температура, той веднага се насочва към съответното лечебно заведение. В случаите, когато няма температура, но идва от Китай или от друга държава, в която има установени случаи на коронавирус 2019, се попълва една листовка, един формуляр, в който се дават дават съответните данни на лицето и има съответните препоръки, които трябва да се следват, и той отива на домашен режим. Какво означава обаче домашен режим? Когато лицето е български гражданин или с

препоръките, които са дадени от здравните власти. В случаите, в които има представители на Китай в България, които пребивават временно, има две сдружения. Едното е сдружение на бизнеса, а другото е сдружение на студентите, които учат в България. Те са създали необходимата организация и когато пристигне китайски гражданин за временно пребиваване, а пък и не само за временно пребиваване, те го чакат и когато мине през термокамерите и се види, че няма температура, те го чакат с микробус, завеждат го съответно в жилището, където живее, и самите организират наблюдението през периода на карантината. Мисля, че е създадена необходимата организация да не се допуска разпространяването, ако има някаква опасност за други лица. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Господин Министър, моят въпрос към Вас е: има ли към настоящия момент създадена извънредна организация за комуникация с Вашите колеги от министерствата на здравеопазването, които са в съседните на нас държави? Обръщам внимание: такава организация, която да сработи при евентуален сигнал, че има вече наличие на заразени с коронавирус в околните на нас и в нашата държава,

има, разбира се, такава организация, аз загатнах в моето първоначално изказване. Ние поддържаме непрекъсната връзка със Световната здравна организация, с Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и с Европейската комисия, като споменах един конкретен пример, но тя е постоянна видеовръзка с нашите колеги в Брюксел. Във всеки един момент, когато възникне ситуация, за която трябва да бъдат запознати и останалите колеги колеги членки на Европейския съюз, се влиза в такава видеоконферентна връзка и съответно се казва каква е смяната на ситуацията и какви мерки са предприети, за да може да бъдат информирани всички останали министри на Европейския съюз и ако се наложи,

към министър Маринов. От парламентарната група на ГЕРБ няма да се задава въпрос, от парламентарната група на БСП – също, от „Движението за права и свободи“ – няма въпрос, от „Обединени патриоти“ – не виждам.

по-скоро по отношение на сухопътните ни граници. Както стана ясно, в Турция няма известен такъв случай, но имате ли план и намерения да изградите здравен пункт съответните термокамери на границата с Румъния, на границата с Турция? Защо го повтарям отново? Защото знаем, че до азиатските държави основно се пътува през летището в Истанбул и не всички граждани, които пътуват през това летище, задължително се прибират в България с полет от Много от тях използват точно сухопътната ни граница. При създаването на една такава организация всички разбираме, че може да бъдат хванати само хора с проявени симптоми и висока температура,

обстановката и на територията на съседните страни с оглед предприемане на по мащабни мерки по сухопътните гранично контролно пропускателни пунктове. По отношение на тези кабинети е компетентно Министерството на здравеопазването, но при наличие на заплаха ние имаме готовност да въведем мерките, които сме въвели и на летищата с контрол на пътниците. Сами разбирате, че „Капитан Андреево“ е един от най-натоварените контролно-пропускателни пунктове. Както и Вие сама казахте, там можем да установяваме лицата, които при въвеждане на мерките имат повишена телесна температура, така че имаме готовност при усложняване на обстановката в една от съседните държави да предприемем и такива мерки. Естествено, правим анализ, както казах и в предишните изказвания, на пътникопотока,

Колеги, имате право на пет минути за отношение към темата, която днес разискваме. От парламентарната група на ГЕРБ – заповядайте, госпожо Дариткова.

Вярвам, че общото ни убеждение след днешното изслушване е, че България е предприела всички мерки, с които да гарантира здравната сигурност на своите граждани. Благодаря на министрите, че отговориха обстоятелствено на всички поставени въпроси. Надявам се, че това ще е и посланието, което ще излъчим след днешното изслушване. Като практикуващ лекар мога да Ви уверя, че на терен всичко това, което беше съобщено от трибуната, се случва, защото всички лекари са получили указания с точна и ясна информация какво трябва да предприемат при всеки един от случаите, в които има съмнение за пациент, идващ от епидемичната зона, и показващ оплаквания, налагащи лечение или карантина. Затова искам тук, сега, още веднъж да заявя, че България има традиции в спазването на противоепидемични мерки, добре създадена организация и смятам, че това ще позволи да се справим с това предизвикателство успешно, както се справяме на този етап и с другите предизвикателства, преминали през времето от гледна точка на различни епидемии от различни вирусни заболявания, включително и от такива, които са ваксинопредотвратими. Искам още веднъж да благодаря на всички и да бъдем още по спокойни и уверени, че здравната сигурност на българските граждани по отношение на коронавируса е гарантирана.

България, уважаеми господа министри и уважаеми колеги, е единствената държава в Европа – не по отношение на коронавируса, в която все още има епидемични взривове от хепатит А – това го знаете, господин Министър, така че имаме още много какво да се учим по отношение на противоепидемичните мерки. Аз мога да поздравя Вътрешното министерство и Министерството на здравеопазването. Когато обсъждахме този въпрос в парламентарната група, аз заявих като професионалист, че това е остро професионален въпрос. Той едва ли има смисъл да се разисква в рамките на Народното събрание, но, ако се разискваше, според мен като професионалист, трябваше да се кажат две важни неща, които аз не чух тук. Първо, каква е смъртността от коронавирус, защото от това се страхуват българските граждани – дали наистина е епидемия, която има размерите, сериозността на епидемията от ебола, господин Министър, която беше само преди няколко години, една изключително сериозна само че смъртността от ебола надминава 80%? А групата на коронавирусите, които в момента са таргет на Световната здравна организация, два от тях, чиито епидемии се развиха преди няколко години в Близкия изток, са с далеч по-голяма смъртност от тази, която има сега предполагаемият коронавирус, който в момента върви в света. Това е първото, което трябваше да се каже, за да излъчи Народното събрание едно спокойствие към нацията – че не е чак толкова черен дяволът, както казва българският народ. Второто нещо, което беше беше много важно и пак не го чухме тук в тази „плодотворна дискусия“, е: какъв е коефициентът на контагиозност, тоест колко е голяма опасността от това? Затова смятам, че Министерството на вътрешните работи не се е престарало чак толкова, както се предлагаше тук, да сложи пунктове едва ли не на всеки граничен пункт в България, защото тази опасност на контагиозност не надминава другите от групата на коронавирусите. Българските граждани, ако ни слушат в момента, в което се съмнявам дълбоко, по този въпрос, трябва да разберат, че действително сериозна опасност за България няма. Ако се обърнем не към мерките в Република Китай – там е естествено да бъдат сериозни поради обема на концентрация на население, поради мащабите на държавата, но Вие видяхте, че и във Федерална Република Германия, във Великобритания и в Италия тези мерки далеч не са същите по своята сериозност, тоест, ако излъчваме импулс на спокойствие, той трябваше да се основава на тези два факта, на тези два факта, които можеше да бъдат коментирани, за да могат наистина българските граждани да бъдат спокойни и по отношение на мерките, които се взимат от двете министерства. Благодаря Ви, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Михайлов. От „Движението за права и свободи“ – заповядайте, господин Чакъров.

Ние от нашата парламентарна група Ви благодарим, господа министри, за изнесената информация. В интерес на истината, и в аспект на коректност, трябва да Ви кажем, че е видно, че се полагат всички необходими и възможни усилия, които могат да се положат и от страна на Министерството на здравеопазването, и от страна на Министерството на вътрешните работи. За разлика от друг път, когато ние сме били критични, този път също бихме били критични. В този случай се вижда една добра координация между двете министерства, между структурите на съответните министерства – това е важно, необходимо е с оглед на изключителната чувствителност на темата. изначално смятах да представя и тези аспекти, които трябва да се знаят от всички нас, чрез възможността да изразим отношение. Професор Михайлов, не само по отношение на смъртността. Може би беше редно да се каже, че основен таргет са засегнатите хора, възрастните хора, които са с проблеми по отношение на имунната система, с хронични заболявания.

тази епидемия, е минал и е добре за всички нас, но това не означава, че трябва да бъдат занижени мерките, които се взимат, напротив. Не трябва да се втренчим и да гледаме само съседните страни. Правилно е, че в днешния глобален свят всички

взимат мерки, доколкото е възможно, по отношение на имунния статус и подобряване на имунния профил на всеки един от нас. А що се отнася до някои други търговски наличности или не на медицински изделия, считам, че това е пазарен механизъм, който ще се саморегулира. Естествено, може да има

Аз като лекар съм убеден, че Вие, господин Министър на здравеопазването, ще направите и правите необходимото те да имат всички необходими средства. На този етап няма никъде никаква информация, че има проблеми. Взимат се мерки и не трябва да бъдем в паника. Трябва да бъдем бдителни, докато премине вълната, и да се надяваме, че в нашата страна няма да има случаи, за което да се помолим и на Господ, но най-важното, че на този етап се взимат мерки. Вижда се, че случаите, които подлежат на наблюдение, се наблюдават и коректно се информира обществото. Дай боже да няма такива случаи, да премине това и да продължите с всички необходими усилия, както вече се изразихте, за да сме спокойни всички в страната тази епидемия

в настоящия момент, защото все пак припомняме, че за вирусната инфекция от коронавирус 2019 г. към момента няма нито сигурна ваксина в световен мащаб, нито сигурно етиологично лечение. Така че противоепидемичните мерки и тези мерки, които се взимат по границата, са изключително важни, за да не стигнем до разпространение на зараза в страната. Заслужава да се помисли и по въпроса, ако се наложи, да има още една референтна лаборатория примерно във Варна – на 500 км от София, за да не се транспортират всички проби и да се натовари лабораторията в Националния институт по заразни и паразитни болести. Пак казвам, ако има нужда, ако има все пак такива болни, ако стигнем в някакъв момент на някаква епидемична обстановка или развитие на тази инфекция в България. За момента, разбира се, няма нужда, но, пак казвам, ако се наложи в близко бъдеще. Удовлетворен съм от отговорите, от комбинацията от мерки, които взимат двете министерства. Предполагам, че и българската общественост е разбрала вече

Благодаря, госпожо Председател. Взимам процедурата преди това, за да чуят и министрите. Преди няколко минути министър-председателят на България е разпоредил на шефа на Агенция „Пътна инфраструктура“ да отиде в населените места – Панчарево, Банкя, Кремиковци и всички останали, и като глашатай да крещи, че гражданите няма да плащат такса. Госпожо Председател, наистина вече не поканете, а призовете министъра на регионалното развитие, тук е мястото. Няма нужда да ходят по площадите да крещят като глашатаи, а тук е мястото, където трябва да дойде министърът на регионалното развитие или заместник-министър Нанков, който е пряко отговорен за въвеждането на тол системата, и да успокои българските граждани, в това число и жителите на Столична община, че няма да плащат винетни такси. Няма нужда да ядосвате министър-председателя, той да се кара на подчинените си и да ги праща да крещят по площадите. Тук е мястото, където трябва да се вземе това отношение. Благодаря Ви още веднъж. Но по-настоятелно, ако може министър Аврамова да се яви в рамките поне

Госпожо Таскова, заповядайте за отношение. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри! На първо място, искам да благодаря на Вас… …за това, че днес сте тук. Защото действително за нас от ВОЛЯ винаги е по-важно да поставим въпроса тогава, когато му е времето, тоест преди случката да бъде вече факт само правилни действия могат да ни помогнат, а не излишна суматоха. Надявам се, че някои от моите колеги не подцениха въпроса и изслушването, защото целят да създадат такава, а по-скоро, защото се чувстват достатъчно спокойни и подготвени. Радвам се, че изяснихте пред всички нас и пред българското общество каква е готовността на България да ограничи тази епидемия. Може би някои от колегите ми реагират по този начин, защото не бяха през последните две денонощия в Стара Загора. Може би въпросите, които поставихме, изглеждат не дотолкова професионални на уважаваните от мен лекари в тази зала, но това са въпросите, които поставят българските граждани от един достатъчно голям град, независимо от коя община на България, и смятам, че отговорите трябва да се получават не от сайтове, не от информационни потоци, а именно от министрите, за което още веднъж благодаря, че бяхте днес тук. Надявам се от Вашите отговори българските граждани действително да се чувстват по-спокойни, защото на път се тръгва подготвен и по-добре е превантивно да се презастраховаме, отколкото след това да се чудим какво стана. Не искам въобще да сравнявам двата случая, по никакъв начин не искам да всявам паника или суматоха, но ние не говорихме предварително и знаете, че след това се наложи да действаме действително като в криза. Добре е, че ни казахте, че в крайна сметка има действия, има пакет от мерки, по който Вие работите. Възможно е практикуващите лекари да са наясно, дано да е достигнало до всеки един от тях до последната община на територията на Република България, но българските граждани не са наясно с тази информация, която Вие днес дадохте, и смятам, че изслушването беше ползотворно дори и само за това.

няма да се обърна лично към Вас, професор Михайлов, а по-скоро към партията, от която сте част. Нормално е, БСП са свикнали да прикриват информация. Всички българи все още помнят случая с Чернобил.

Госпожо Стоянова, заповядайте да ни запознаете с Доклада за второ четене.

Уважаема госпожо Председател, моля да подложите на гласуване в залата да бъдат допуснати: госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите; Огнян Симеонов – председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, и господин Генко Николов – главен секретар на същата комисия. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Стоянова. Моля, режим на гласуване за допуск в залата на лицата, които посочи госпожа Стоянова.

§ 3: „§ 3. В чл. 15 се създават ал. 3 и 4: „(3) Изпитите по ал. 1, т. 1 и 4 могат да бъдат признати за успешно положени, ако кандидатът е положил успешно такива изпити пред организация, която е оправомощена да провежда изпити за придобиване на правоспособност на регистриран одитор по съответния законов ред в държава – членка на Европейския съюз, или в трета държава.

Подлагам на гласуване текстовете на вносителя за параграфи 5 и 6. Гласували

Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 17 с редакционните поправки, предложени от Комисията, както и текста на вносителя за параграфи 18, 19 и 20. Гласували

Не виждам. Подлагам на гласуване текстовете на вносителя за параграфи 21, 22 и 23. Гласували

В ал. 3: а) точка 2 се изменя така: „2. приема правила за извършване на инспекции за гарантиране качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори;“

и 7: „6. приема наредби, когато това е предвидено в този закон, и издава инструкции и указания по прилагане на публичния надзор съгласно чл. 12, ал. 2 и 3; 7. и 3; 7. приема правила за извършване на разследвания за нарушения на Регламент (ЕС) № 537/2014 и на този закон, като правилата включват най-малко следното: и за предприемане на действия по тях; б) защита на личните данни на лицата, които предоставят информация за предполагаеми или действителни нарушения, както и на лицата, за които се предполага, че извършват или е възможно да са извършили нарушение; в) процедури, гарантиращи правото на защита на предполагаемия нарушител, правото му да бъде изслушан преди приемането на решение, което се отнася до него, и правото на ефективни правни средства за защита пред съд

от извършени инспекции или разследвания, свързани с ангажименти за задължителен финансов одит към тези предприятия;“ г) досегашната т. 10 става т. 11. 2. В ал. 2 думата „професионална“ се заменя с „календарна“.“

По § 30 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага

Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 34 с текст съгласно Доклада на Комисията, както и текста на вносителя за § 34, който става 35. Гласували

Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 35, който става § 36, с предложените от Комисията редакционни поправки; както и предложението на Комисията за създаване на нов параграф 37 с текст по Доклада на Комисията; и текста на вносителя за § 36, който става § 38. Гласували

в т. 3 думите „управителен или надзорен орган“ се заменят с „орган на управление или контрол“; д) в т. 4 думите „управителен или надзорен орган“ се заменят с „орган на управление или контрол или с член на одитния комитет“.“

„6. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му с изключение на случаите, когато одитираното предприятие разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор; когато предприятието разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор, одитният комитет наблюдава нейната работа, като въз основа на резултатите от нея предлага на общото събрание на акционерите или съдружниците възлагане на одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент

така: „9. изготвя и чрез своя председател предоставя на Комисията в срок до 31 май годишен доклад за дейността си; докладът се изготвя по форма и със съдържание съгласно приета от Комисията наредба.“

Регистриран одитор се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв. – за физически лица, или с имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв. – за юридически лица и еднолични търговци, когато бъде установено,

се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв. (9) Председател на одитен комитет на предприятие от обществен интерес, който не изпълни задълженията си по чл. 109, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв.“ 5. Досегашните ал. 8 – 11 стават съответно ал. ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 39, който става § 41, с предложенията за заместване в текста, направени от Комисията; както и редакцията на Комисията,

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

Има ли изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението; както и текстовете на вносителя за параграфи

Благодаря.

Господин Председател, правя още едно процедурно предложение – думата в текста на вносителя „приемането“ да се замени с „влизането в сила“.

ал. 3: а) в т. 7 след думата „банковите“ се добавя „и платежните“; б) създава се т. 13: „13. министърът на външните работи във връзка с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на страната в Организацията на Северноатлантическия договор и други международни организации, както и от участието на страната в международни договори и международни режими.“ 2. Алинея 5 се изменя така: „(5) Достъпът до системата на органите и институциите по ал. 3, т. 1 – 6 и т. 8 – 13 се осъществява във връзка с изпълнение на служебните им задължения по повод на конкретни проверки, а на министъра на финансите – във връзка с правомощията по текущото наблюдение на консолидираната фискална програма и банковото обслужване на сметките на бюджетните организации и лицата по чл. 156 от Закона за публичните финанси. Органите и институциите по ал. 3, т. 1 – 6 и т. 8 – 13 създават и поддържат специален регистър, в който регистрират данни за извършените проверки, като записите в него се съхраняват 5 години от датата на съответната проверка.“ 3. Алинея 10 се изменя така: „(10) В електронната информационна система може да се включи и специфична за сметките и сейфовете на бюджетните организации и лицата по чл. 156 от Закона за публичните финанси информация, предоставяна от банките и Министерството на финансите, определена с наредбата по ал. 8, след предварително съгласуване с министъра на финансите. Промени в информационната система, свързани с получаването на такава специфична информация, се заплащат по ред, определен с договора по ал. 11.“ 4. В ал. 11 думите „и 12“ се заменят с „12 и 13“. § 54. Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 74, ал. 1 се създава т. 8: „8. искане на министъра на финансите за размера на публичните задължения на бюджетните организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси във връзка с правомощията му по същия закон.“

Заварените при влизането в сила на този закон производства за налагане на запор или възбрана по искания, направени от прокурори от специализираната прокуратура, се разглеждат от съдилищата, в които са били образувани.“ § 57.

„министъра на финансите“ се заменят с „министъра на труда и социалната политика“. 2. В Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 96 от 2019 г.) в § 22, ал. 1, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „или подобрението“ се заменят с „подобрението или ремонтът.“

§ 59. За 2020 г. за местата за настаняване, регистрирани по Закона за туризма, се прилага размерът на туристическия данък, определен за 2020 г. в съответната наредба по чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, за места за настаняване, категоризирани една звезда. § 60.

които са за сметка на Европейския съюз, международна организация или приемаща страна и са определени и предоставени съгласно техните правила във връзка с командироване от работодателя на работници и служители в бюджетни предприятия.“

ал. 6: „(6) Продукти с код по КН 3814 може да се произвеждат и в обекти на освободени от акциз крайни потребители, когато са в опаковки по смисъла на Закона за защита на потребителите до 5 литра.“ § 62. (1) Производители на енергийни продукти с код по КН 3403 и 3814, които не са подлежали на лицензиране по Закона за акцизите и данъчните складове до датата на влизането в сила на този закон, в случай че в едномесечен срок от влизането му в сила подадат заявление и необходимите документи за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, може да продължат дейността си по реда на същия закон до произнасяне на директора на Агенция „Митници“, но не по-късно от 4 месеца от влизането в сила на този закон, при спазване на разпоредбите относно задълженията на лицензираните складодържатели. (2) Лицата, получили удостоверение за освободен от акциз краен потребител за производство на продукти с код по КН 3814, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 59, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове в двумесечен срок от влизането в сила на този закон или подават заявление по реда на ал. 1.“

„Прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове Чл. 163д. (1) За доставки по прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове по приложение № 2, част трета, по които получатели са лица, които не са установени на територията на страната се прилагат общите правила на закона. закона. (2) За доставки по прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове по приложение № 2, част трета с място на изпълнение на територията на страната, по които доставчици са лица, регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка, се прилагат общите правила на закона.“ 2. В приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ се създава част трета: „III. Част трета: Доставки по прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове, определени в член 3 от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО, които могат да се прехвърлят в съответствие с член 12 от директивата.“ § 64. (1) Когато до влизането в сила на този закон е получено авансово плащане за доставки по прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове по приложение № 2, част трета от Закона за данък върху добавената стойност, за които със същия закон е променено данъчното третиране по отношение на лицето платец на данъка и за които данъчното събитие възниква след деня на влизането в сила на този закон, доставчикът документира доставката чрез анулиране на издадената за авансовото плащане фактура и издава нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. За анулирането се съставя протокол по чл. 116, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност. (2) Когато до влизането в сила на този закон е направено авансово плащане за доставка по прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове по приложение № 2, част трета от Закона за данък върху добавената стойност, за която със същия закон е променено данъчното третиране по отношение на лицето платец на данъка и за която данъчното събитие възниква след деня на влизането в сила на този закон, получателят – регистрирано лице по Закона за данък върху добавената стойност, е длъжен да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката, включително за направеното авансово плащане. (3) Когато до влизането в сила на този закон за доставка по прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове не е начислен данък върху цялата данъчна основа на доставката, се смята, че данък по доставката е изискуем от получателя, като доставчикът документира доставката и прилага ал. 1 до 31 март 2020 г. (4) Алинея 3 се прилага и за неприключилите към датата на влизането в сила на този закон административни и съдебни производства.

Искате декларация? Имате думата за декларация, уважаема госпожо Нинова. КОРНЕЛИЯ

Както знаете вече, вчера жители на Нови Искър, на Бистрица излязоха на протест за това, че им налагат глоби за неплатени винетки по Северната тангента. Разбира се, както винаги премиерът, притеснен от това, че някой може да излезе на протест, днес на Министерския съвет привиква изпълнителния директор на Агенция „Пътна инфраструктура“ и му нарежда да тръгне по селата като викач, глашатай, да стои на площадите и да обявява на хората: „Няма да плащате винетки, няма да плащате винетки!“ по три пъти. Уважаеми жители на Нови Искър, Долни Богров, Иваняне, Банкя, Панчарево, Герман, Пасарел, Железница, Бистрица и други,

в което се определят списъците на пътищата, по които трябва да се плащат винетки. След като това решение е взето на 12 януари 2019 г., тоест преди година и нещо, премиерът обявява: „Няма да се плаща за винетка за Северната скоростна тангента.“ Госпожа Фандъкова обявява, че няма да се плаща, и благодари на премиера, тъй като тези пътища ще бъдат включени в общинската пътна мрежа. Днес премиерът, разбира се, се опитва да отхвърли отговорността от себе си и да я прехвърли на директора на Но трябва обаче да знаете истината, уважаеми български граждани. Решението, с което са определени тези пътища, е на Министерския съвет – публикувано, обнародвано, подписано от премиера Борисов. Нека да видим какво се случва днес. Директорът на АПИ е изпратен да бъде глашатай по селата, като поеме отговорността за това, което премиерът лично е наредил за тези хора. Скъпи български граждани, Бойко Борисов ни върна в Средновековието. Сигурно знаете, че в Средновековието, в Средновековна Англия особено, е имало длъжност „глашатай“, който е обявявал управленските решения по площадите, по селата и на хората. Днес сме ХХІ век, светът се движи от високи технологии и изкуствен интелект България се връща в Средновековието под ръководството на Бойко Борисов и започва политика, в която държавните решения се обявяват на народа чрез глашатаи по селата! Само че, господин Премиер, тъй като Вие сте взели това решение с решение на Министерския съвет, сега е хубаво Вие да тръгнете по селата, да го обявявате на хората и да си поемете отговорността! Имаме и един апел към държавната администрация, конкретно и към господин Терзийски: хора, имайте достойнство. Не може да Ви викат, да Ви мачкат, да стоите мирно и Вие да викате: „Слушам, господин Премиер!“ – в ХХI век в парламентарна република. Имайте смелост да му кажете в очите: „Това, което правим, го правим по Ваше разпореждане, господин Борисов, и единственият начин да се промени това е Министерският съвет да се събере и да си промени решението, с което е определил тези населени места да плащат винетка.“ Сега отново ще си измие ръцете с Вас – поредният администратор, поредният директор на някоя агенция, за да бъде едноличният властелин целият в бяло. Хора, докога ще вярвате на това? Докога ще позволявате да манипулира цялото общество, да лъже и винаги да излиза спасителят, обединителят, след като той стои в основата на всичко това? Само преди седмица каза: „Аз не знам, че ДАНС са подслушвали премиера.“ ДАНС му е подчинена. Днес казва на АПИ: „Какво правите? Правите ми лоши работи и аз сега ще Ви изчистя.“ Чуйте каква риторика – ще Ви изчистя! За какво ще ги чистите, господин Борисов? Затова, че изпълняват решения на Министерския съвет? Хора, не търпете повече това унизително отношение към българския народ! Тези манипулации, тези внушения, защото те се трупат всички на Ваш гръб, Вие плащате от собствените си малко пари за всичките своеволия и едноличен диктат на премиера Борисов. Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова. Продължаваме с изказванията. Господин Зарков, имате думата.

Относно казуса с освобождаване от винетна такса на част от републиканската пътна мрежа в рамките на Столична община искам да внеса малко информация по желание на народни представители. Първо, това е казус, който към настоящия момент се разглежда от Столична община и Агенция „Пътна инфраструктура“, като текат преговори. Републиканската пътна мрежа подлежи на заплащане на винетна такса и част от нея ще бъде толувана, тоест ще се заплаща и такса за изминато разстояние на пътни превозни средства над 3,5 тона. В републиканската пътна мрежа винетната система е въведена преди много години. Хартиената винетка е била валидна от 2004 г., мисля, че е въведена, и хартиената винетка в обхвата, в който е взето решение от месец декември 2018 г., е важала за всички тези пътища. Истината е, че интелигентната система, която въвеждаме като реформа в пътния сектор, води до по-добър контрол относно преминаването по републиканската пътна мрежа и този по-добър контрол притесни хората, при които вчера се ескалира напрежение. Искам да помоля да не се политизира този въпрос, защото той е той е въпрос на преговори между Столична община и Агенция „Пътна инфраструктура“. Към момента преговорите, защото освобождаване от винетна такса без заплащане няма да има, са по-скоро в посока възмездно Столична община да се включи в издръжката на тези пътища чрез бюджета на Общината. Такава възможност ще имат и останалите общини в България там, където кметовете заявят писмено пред Агенция „Пътна инфраструктура“, че искат да поемат издръжката на част от републиканската пътна мрежа, като тези отсечки да бъдат освободени от винетни такси. Сами разбирате, че Агенция „Пътна инфраструктура“ поддържа републиканските пътища в България с приходите от винетни такси, и от 1 март с приходите от тол системата. Категорично искам да заявя, че глобени от населените места, преминали по тези пътни отсечки, няма. Системата е интелигентна и има възможност, има възможност, докато текат преговорите, никой да не е глобен и никой не е получил електронен фиш. Вие много добре знаете, независимо че се обърнахте към българските граждани и обявихте, че Вас Ви глобяват. Не, не Ви глобяват. Уважаеми български граждани, текат преговори между Столична община и Агенция „Пътна инфраструктура“. Те ще бъдат финализирани в близките дни и Агенция „Пътна инфраструктура“, респективно Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще внесе искане за ново решение в Министерския съвет, в което ще извади от обхвата на платената пътна мрежа с винетки тези пътища, за които общините ще поемат ангажимент за тяхната поддръжка със сключено споразумение. Още една информация. На днешното заседание на Министерския съвет беше приет обхватът на пътищата, които ще бъдат толувани, тоест ще има заплащане такса на база изминато разстояние. Това са 3115 км – 803 км са магистрали; 2312 км – първи клас, като в списъка тол сегментите всъщност ще бъдат с дължина 6050 км. Прие се и новата актуализирана тарифа съгласно Споразумението, което беше постигнато с бранша в България, за поетапно въвеждане на тол системата. Така че днес се прие и тарифата, която е с по-ниски такси, и второкласните пътища на този етап са с нулева ставка. Политизирането на въпроса с освобождаването на част от републиканската пътна мрежа от заплащане на винетка такса и напрежението, което беше в две населени места, доведе и до вандалски прояви, което мисля, че всички ние нямаме желание да поощряваме и да искаме агресия от хората, а вече има срязана с флекс рамка на тол системата, която има оборудване, има камери. Така че апелирам: този въпрос за въвеждането на тол системата и винетната система да не е политически. Смятам, че всички ние много отдавна се обединихме около това, че не трябва да политизираме тази реформа и исканията на някои хора да пътуват без винетка да бъде яхвано като политическа тема и експлоатирано като политическата тема. Това по-скоро води до тези вандалски прояви и до по-голямо напрежение. Благодаря Ви за разбирането и се надявам Вие като народни представители, които сте избрани от тези райони, да обясните на хората, че никой не е глобен,

Господин Борисов, доколкото знам, е политик. Няма как ние да си говорим на друг език освен политически. Това, което обаче разбрахме, господин Председател, и Вие не спряхте министърката, е да ни покаже още веднъж какъв хаос има. Първо каза, че от 2004 г. тези граждани плащали, след това каза, че миналата година са се договорили и всичко било решено, и тази година нямало глобени. Само че вчера представител на АПИ заяви: „За първия ден – 17 февруари, има 805 наказани служители.“

ще плащат ли, няма ли да плащат, интересува ли се някой за тях? Защото господин Терзийски може би вече вика по някои площади, но министърката оттук нищо не каза, нищо не обясни, вкара в още по-голям хаос системата 2004 – 2012 г. Ето го Решението, уважаеми колеги (показва), в което е написано, че от София до Банкя господин Борисов трябва да се прибира с винетка. Ето го, написано е!

Ще Ви дам думата, господин Генов. Господин Свиленски, аз благодаря на министър Аврамова, че все пак изнесе тази информация. Беше ясно, че докато не завършат преговорите със Столична община, нищо конкретно не може да бъде дадено, но ни даде достатъчно информация. Господин Генов, заповядайте. Господин Председател, както се изрази в началото на заседанието господин Шопов, кривиците са към Вас. Вие допуснахте тук министърът да обвинява, че едва ли не ние политически яхваме едно недоволство на хората. Абе Вие трябваше да ѝ обясните, господин Председател, че тези преговори текат повече от година и половина. Имало е случаи, когато по определен проблем израелци и палестинци са се договаряли по-бързо, пък тук излиза, че Агенция „Пътна инфраструктура“ и Столична община не могат да се разберат по един въпрос. Ние не чухме, господин Председател, аз не знам Вие дали чухте, благодарихте за физическото присъствие тук на госпожа министърката, но ние от нея не чухме нищо конкретно. Кога ще бъде решен този въпрос, как ще бъде решен, по какъв начин ще пътуват тези хора? Да обвиняват БСП, че вследствие на наши искания хората тръгнали да режат стълбове, да палят камери и така нататък, извинявайте, това е малко повече от наглост и Вие, трябваше да вземете отношение по този въпрос. И всичко това не Ви ли говори, господин Председател, че безхаберието и хаосът във въвеждането на тол системата продължават.

Госпожа министърката призова народните представители, избрани от тези райони – такъв народен представител съм аз, да отидем и да обясняваме на хората, че нямало да има проблем. Ние, господин Председател, от една година и повече им обясняваме това, че би трябвало правителството, доминирано от ГЕРБ, и Столична община, доминирана също от ГЕРБ, също от ГЕРБ, да седнат, да се разберат и да изчистят този проблем. Ние им обясняваме на хората, че ще прекъсне падането на напрежението, което гори хладилници, телевизори и им обещаваме, че управлението ще реши този въпрос,

ХРИСТО ПРОДАНОВ: Така че исках – това, което започнах в началото на процедурата, исках да Ви кажа, че когато един министър дойде и призовава един депутат като мен, избран от този район, да ходи да обяснява на хората, Вие да му кажете той да ходи и да решава проблемите на хората, защото той затова е избран,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

трябваше да организирате действително изслушване на министъра, за да му зададем въпроси, за да може и на него да му стане ясно в каква ситуация е поставен целият Министерския съвет, като заложници са българските граждани. Ще Ви обясня защо сбъркахте. Премиерът и кметът на София направиха популистки политически обещания пред столичани. Винетната система и тол системата в момента са си на мястото, само че след тези популистки политически обещания правилно хората излязоха, защото те са смятали, че това са техни ръководители, които не лъжат. Тук искам да Ви споделя, че ние отново стоим във вакуум и сме заложници, като членове на парламента, на такъв тип обръщение. Предстои един дълъг период, през който отново общините да бъдат заложници, да плащат пари, ама те си приеха бюджетите. И държавата си прие бюджета. И сега откъде ще вземат пари общините, за да плащат нещо, по което тези хора, които ръководят държавата, не са си синхронизирали действията? Ние продължаваме да сме на ръчно управление, да сме на популизъм и това е вредно за българските граждани и затова трябваше тук

се обръщам към Вас, че сбъркахте. Трябваше по-голям дебат на този въпрос, за да изясним проблема, който е важен. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Янкова. Единственото мое място, тук го намерих – в Правилника. Всъщност това, което Вие предлагате, се провежда по друг начин и Вие го знаете. Виждам по реакцията Ви, че го знаете. Затова и информацията на министър Аврамова беше поднесена по този начин, затова и процедирахме по начина, по който ни позволява Правилникът.